(HDZ)** Prelazimo na 15. točku dnevnog reda. - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. godine, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,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 lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zastupnici i zastupnice Hrvatskoga sabora. Pred vama je Prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. godine. Dopustite mi evo da kažem par uvodnih riječi. Međunarodni sporazum o šećeru iz 1992. godine usvojen je na Konferenciji Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju održanoj 20.3.1992. godine i stupio je na snagu 10.12.1996. godine. Do sada je pedeset i osam država postalo strankom predmetnoga sporazuma. Međunarodna organizacija za šećer je međudržavna organizacija sa sjedištem u Londonu koja upravlja Međunarodnim sporazumom o šećeru usvojenim 1992. godine.

Djeluje putem Međunarodnoga vijeća za šećer. Vijeće se sastaje u pravilu dva puta godišnje gdje se vrši analiza stanja svjetskog tržišta šećera. Vijeće čini po jedan predstavnik svake članice zemlje koje su unutra uključene promatrajući promjene na globalnoj razini te reformu na tržištu šećera u Europskoj uniji. O pristupanju Međunarodnoj organizaciji za šećer omogućilo bi se Republici Hrvatskoj da sudjeluje u procesu odlučivanja o pitanjima o budućnosti industrije šećera. Proizvodnja šećera u Republici Hrvatskoj ima strateški značaj u poljoprivrednom izvozu i čini 15% te je naš najvažniji proizvod u izlasku prema Europskoj uniji te se pristupanje ovome sporazumu i čini korisnim. Učlanjenjem u Međunarodnu organizaciju za šećer Hrvatska se obavezuje na isplatu članarine te dostavljanju mjesečnih i godišnjih statističkih podataka, proizvodnji, potrošnji i trgovini šećerom u Hrvatskoj. S druge strane, omogućuje se dobivanje informacija o svjetskoj proizvodnji, cijenama, uvozu, izvozu, potrošnji i zalihama šećera kao i o porezima na šećer te ostala sladila. Svaka članica sporazuma raspolaže određenim brojem glasova. Hrvatska će dobiti sedam glasova a godišnji doprinos iznosi 3 tisuće 492 funte odnosno 41 tisuća 916 kuna. Predlažem Hrvatskom saboru donošenje ovoga zakona po hitnom postupku. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora? Ne. Otvaram raspravu. Nitko se nije prijavio. Zaključujem raspravu.